Hvala.

Ja u prepodnevnom delu sednice i u samo dva meseca pre toga, ovde je bio kandidat za premijera i tada premijer, čuli smo da nam je stanje na tekućem računu najbolje u istoriji ove zemlje, da smo rešili sve fiskalne probleme. Čuli smo jutros od pojedinih predstavnika vladajuće partije da građani Srbije žive dramatično bolje, žive odlično, a onda na moje opšte iznenađenje, prvi zakon koji dolazi posle sedam meseci u ovaj parlament jeste zakon kojim se uskraćuje deo sredstava jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.Vi i ja jako dobro znamo da ovo nije izvorni prihod jedinica lokalne samouprave i da je potpuno atipično da ovakav prihod u ovakvom obimu pripadne jedinicama lokalne samouprave. Taj prihod u razvijenim evropski i SAD lokalnim samoupravama nije tako raspoređen. Moram da kažem da sam ja učestvovao u ovoj intervenciji tada 2011. godine, za razliku od današnje intervencije predstavnika lokalnih samouprava koji imaju svoje predstavnike u parlamentu, kada nam je ministar Dinkić uskratio tadašnjih 40 milijardi. Morali smo nekako da reagujemo i da spasimo lokalne samouprave, pa je jedan od tih predloga bio da se ova količina novca usmeri ka jedinicama lokalne samouprave.Razlog o kome danas debatujemo i gde većina sagovornika u ovoj sali debatuje sa vama i ono o čemu vi debatujete sa nama jeste netransparentna podela najvažnijeg i najizdašnijeg prihoda za lokalne samouprave, a to je tekućeg transfera nenamenskog, koji dolazi svake godine posle usvajanja republičkog budžeta. To je ono što je iščašeno 2011. godine, ali ja vas pitam zašto četiri godine nije promenjeno u ovom parlamentu uz vladajuću partiju koja ima apsolutnu većinu protekle četiri godine? Zašto danas dolazimo ponovo da pričamo o greškama u 2011. godini kada smo danas u 2016. godini i spremamo se za budžet? Čuli smo od predstavnika onih stranaka koje podržavaju Vladu da je to neodrživa stvar. Ja vas pitam kada će se to promeniti?Šta je moj problem sa ovim zakonom? Problem je ono što ste vi sami shvatili, a to da je on brz, da nije celishodan, da je polovičan i da ne rešava probleme. Mislim da je Čedomir Jovanović ovde izgovorio da moramo da oročimo vreme kada ćemo doneti novi zakon. Ja sam siguran da vi to možete da napravite, ali morate to uraditi što pre, da ne bi došli opet ovde da kritikujemo sami sebe, odnosno da predstavnici lokalnih samouprava, koji su dominantno danas ispred jedne političke partije, opet kritikuju vlast koja je donosila neke zakone 2011. godine.Druga stvar, delim opštine na dobre i loše. Vi ste ovde samo dva meseca. Uloga i zadatak Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu jeste i da kažnjava one pojedince iz iz Sekretarijata pokrajinskog, koji ne rade u skladu sa zakonom. Nije moguće da se bilo ko zaduži u Srbiji bez saglasnosti Ministarstva za finansije, ukoliko to prelazi visinu ¼ budžeta koji je bio ostvaren u prošloj godini. Ako je to neko uradio taj mora da odgovara.Isto tako danas imamo situaciju da u najvećem broju lokalnih samouprava, gde je došlo do promene vlasti pre šest meseci, imamo povećanje broja zaposlenih. Koliko ja znam, nije promenjen zakon i nije promenjena Uredba o povećanju broja zaposlenih u organima državne uprave i javnim preduzećima. Ako ne možemo da primimo u Kliničkom centru anesteziologa, nemamo operacije nekoliko meseci, onda dozvolite, ne možemo da primamo ni političke lepače plakata koji su došli iz pobedničke partije da bi danas bili neki službenici u lokalnoj administraciji. I vaš je zadatak da to sprečite.Šta smo mi u ovom procesu te 2011. godine do danas doživeli? Doživeli smo devastaciju javnih finansija u lokalnoj samoupravi. Jeste, 4,8 milijardi ne znači ništa Republici, to je nekih 40 miliona evra. Ja pretpostavljam da se na desetine strana u budžetu može naći uštede pametnije, uskratiti taj novac, nego uskratiti jedinicama lokalne samouprave.S druge strane te pare su ogromne za jedinice lokalne samouprave. Jeste da su to mali procenti, ali to su prilike koje ću vam posle pročitati, ukupna socijalna davanja na godišnjem nivou ka građanima tih jedinca lokalne samouprave. To kažem samo za one lokalne samouprave, što je opet vaš problem koji morate da rešite, a to je u najvećem broju lokalnih samouprava nemate veb stranice i nemate transparente podatke o budžetima, što je u 21 veku, dozvolićete, jedna ozbiljna ne transparentna stvar, pre svega, za građane koji treba da kontrolišu kako se troše sredstva.Od tog Dinkićevog zakona, gde smo kao lokalne samouprave zakinuti za 40 milijardi sredstava, mi smo pokušali da iskompenzujemo sa ovim davanjem koje je imalo za cilj da motiviše lokalne samouprave da što više ulažu u infrastrukturu, da se bore za investitore, da imamo, ne samo SIEPA, ministra ekonomije, pokrajinskog sekretara, predsednika Pokrajinske Vlade i premijera, nego da imamo gomilu ljudi koji se bore za investitore, pre svega da reše problem nezaposlenosti, a samim tim i da poboljšaju finansijsko stanje svojih lokalnih samouprava.Krajem 2012. godine, država je kroz akciju ukidanja parafiskalnih prihoda

porez na zaradu je umanjen sa 12 na 10%, što automatski utiče na smanjenje prihoda koji su po tom osnovu bili negde oko 20 milijardi. U isto vreme 2013. godine je ovaj čuveni porez na prihod nepokretnosti, koji je marginalna stvar u odnosu na ovaj deo posla, oduzet, odnosno taj deo prihoda je oduzet jedinicama lokalne samouprave.Zbog

Naravno da nije, ali se nadam. Čovek je priznao da je zaboravio da transferiše sredstva ka jedinicama lokalne samouprave. Onda kreće pakao, onda kreće čuveni novi novi Zakon o gradnji gde smo prvo integrisali naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, a kasnije smo novim Zakonom o gradnji izbacili neverovatnu stvar, a to je plaćanje komunalnih taksi za komunalno opremanje jedinica lokalne samouprave, te one koje su izgradile infrastrukturu ostale su bez ozbiljnih prihoda.Nakon toga dolazi čuveni zakon, gde smo danas čuli nekoliko puta da se stavi van snage,

vadili građevinske dozvole, plaćali komunalne takse. Njih ste kaznili, a sve one koji su kršili decenijama zakon unazad ste amnestirali i omogućili za nekoliko desetina evra da legalizuju svoje objekte. Pri tome im niste objasnili da im nikada nećete napraviti infrastrukturu, jer tih para nema. situacija od 2011. godine do danas.Ovo danas nije preterano veliki problem, ali je problem kada sve to stavite na gomilu i saberete to preko 50 milijardi dinara koje su oduzete jedinicama lokalne samouprave.Da li jedinice lokalne samouprave dobro raspolažu tim novcem? Najveći broj ne, a to nije problem ovaj. To je nažalost vaš problem. Morate da ih kontrolišete. Ja kada sam radio svoj posao, prvi, drugi razdeo nije smeo da pređe 10%, i to je bio politički cilj, investicija 50%. Možda je to bilo drugo vreme, možda su to bili drugi ljudi, ali takav je bio politički cilj. Danas imate na stotine hiljada novozaposlenih u poslednjih šest meseci, to će se odraziti na budžet kada budete videli sledeće godine u jedinicama lokalne samouprave AP Vojvodina.Kako to izgleda prema jedinicama lokalne samouprave koje imaju transparentan budžet, pa smo mogli da izvučemo u proteklih nekoliko dana. Beograd će biti uskraćen sa gotovo dve milijarde koji je i najizdašnija jedinica lokalne samouprave, to ste napomenuli vi, ostaće bez tih sredstava. Kraljevo 41 milion, Niš 157, Novi Sad 265, Subotica 71 milion, Mitrovica 34, Kragujevac 165, Inđija 50, Stara Pazova 54, Bačka Palanka 46, Vrnjačka Banja 14. To su jedinica lokalne samouprave, kažem još jednom, gde postoje podaci. Paraćin za gotovo 29 miliona.Ono što jeste problem, a o tome ste nekoliko puta govorili i mislim da tu postoji ona doza nerazumevanja koju moramo da ispravimo, kompenzacione mere od strane bilo kog organa vlasti su institucionalna korupcija. Ne smemo da imamo situaciju da kažemo ako je neko započeo projekat mi ćemo u budućnosti pomoći da ga završite. Pa, ja se nadam da svaka jedinica lokalne samouprave nema ne jedan projekat, nego ima desetine započetih projekata koje je koncipirala kroz jedan jedini mogući način ako su to kapitalne investicije kroz kapitalni budžet koji nije za godinu dana nego za pet.Ako nema onda imamo problem, to znači da su proteklih nekoliko godina u Srbiji apsolutno ništa kapitalno ne radi, ali nikako ne možemo dozvoliti da jedno ministarstvo, jedan ministar, jedan predsednik Vlade, predsednik Vlade Vojvodine, predsednik Vlade Srbije ima diskreciono pravo da odluči kome će da da sredstva. Oko toga smo se ovde svi zajedno složili, jer to nije valjalo po zakonu iz 2011. godine. Jel tako? Zašto sada dalje želimo da nastavimo taj princip? Ko će da meri, koji su to projekti započeti, koji su kvalifikovani, a koje nisu kvalifikovani?Sa druge strane, umanjenje nekog Leskovca ili Kragujevca je 200 i nešto miliona, a onda smo na diskreciono pravo ministra finansija, verovatno na politički nagovor prebacili tom istom Kragujevcu istu količinu novca kao pomoć tom Kragujevcu, prebacili smo milijardu, prebacili smo Novom Sadu. Hoćete da mi objasnite Novi Sad, opština koja ne može, grad koji ne može sam sebe da finansira, ako to ne mogu Crna Trava, ako to ne mogu neke nerazvijene opštine Plandište, Žitište itd. Novi Sad to sigurno može.Fiskalni savet je dao svoje mišljenje, pažljivo sam ga pročitao. Pročitaću za one koji to nisu radili, ovaj drugi pasus koji je suština ove naše debate. Kaže – u zaključku Fiskalnog saveta negativno ocenjujemo što predložene zakonske izmene ne rešavaju izražene horizontalne neravnoteže između pojedinačnih lokalnih samouprava o ličnom neobjektivnom, nepredvidivom i netransparentnom sistemu republičkih transfera ka lokalnim budžetima.Ovaj problem ostaje prioritet fiskalne politike na lokalu koji je potrebno neodložno rešiti u narednom periodu. To je suština ovog svega ili nam je dobro, imamo dovoljno para, nemojte da uzimamo od lokalnih samouprava ili baš nije tako sve sjajno, i ne živimo dobro, ali da se dogovorimo uzeli smo ovo, ali hajde da donesemo što pre zakon i da uđemo posle novog budžeta na transparentan i jasan način na koji način ćemo da delimo ta sredstva.Nekoliko stvari još,

da ako smanjimo ono što je motivaciona stvar za prihod jedinici lokalne samouprave, da ćemo time poboljšati aktivnost lokalne samouprave u privlačenju investicije i novog zapošljavanja. To nije tačno. Ova mera to nije, kao što definitivno, a to ste nam ciframa rekli nije bila ni kada je postala 2011. godine.Očigledno, mi ovde imamo jedan ozbiljniji problem, a taj problem nije u finansiranju i ova bitka o decentralizaciji traje od 2000. godine, zajedno smo se borili u toj u toj borbi, mnogi od vas ovde i uspeli smo da uradimo krupne korake, ali nismo završili taj proces. Ovaj proces je zaglavljen u političkom smislu.On je u političkom smislu zaglavljen, onog trenutka kada smo odustali od koncepta direktnog izbora gradonačelnika, kada ne znamo ko je odgovoran. Kada imamo ljude u ovom slučaju jednog čoveka koji je gradonačelnik u svim gradovima u Srbiji mi imamo situaciju da naravno da nemamo kompetentne, odgovorne i kvalitetne ljude na lokalnom nivou. Nama su problem ljudi. Da sam ja, na kraju, Aleksandar Vučić, verovatno bih i ja smanjio transfer pojedinim jedinicama lokalne samouprave, Gradu Beogradu, poznajući te ljude koji u njegovo ime vrše vlast. Hvala. pravo na repliku. **Aleksandar Martinović** Ja se slažem sa gospodinom Ješićem i zaista neću da budem politički ostrašćen, zaista su gospodine Ješiću problem ljudi, ali vi ste rekli jednu neverovatnu stvar, Vlada Srbije je iz budžeta dala Kragujevcu, dala je Leskovcu, a izvinite, ko je napravio te dugove?

ako se ne varam 500 i nešto miliona? Ko je napravio dug u Bečićevom Vrbanju od milijardu 550 miliona? Demokratska stranka. Šta treba da radi Vlada Srbije? Da pusti da građani Inđije, Kragujevca, Vrbasa umru od gladi zato što je neko pre njih nedomaćinski, neracionalno upravljao javnim finansijama na nivou lokalne samouprave. Nemojte da stvarate to veštačko rivalstvo između države i lokalne samouprave. Nije država puki skup opština i gradova.Ovaj novac koji, kako vi kažete se zakida ili uzima opštinama ili gradovima, u čiji to budžet ide? U budžet Republike Srbije. Šta se finansira iz tog budžeta? Naša vojska, policija, zdravstvo, nastavnici, profesori, vaspitači, vaspitačice itd. Dakle, ne dajemo mi taj budžet u neku stranu državu, ali ovde je ključno pitanje – ko je doveo Vladu Srbije u situaciju da mora interventnim merama da spašava budžete lokalnim samoupravama zato što ih je neko sistematski pljačkao od 2000. godine? Koliko samo u Srbiji ima projekata o kojima ste i vi govorili koji su započeti,

zbunjen, da li živimo dobro i ne treba nam da uzimamo pare, kako ste izgovorili nekoliko puta danas. Da li živimo sjajno, da li prvi put ova Vlada i vlade Aleksandra Vučića isplaćuju plate i penzije ili nikad niko više nije isplaćivao plate i penzije, meni to nije jasno.Da vas podsetim, kada su kod vas u vašem naseljenom mestu odakle ste danas predsednik Skupštine i sedite u ovoj sali, netransparentno davane pare, ja sam se bunio i tada kada je to radila DS.Što se tiče Inđije i 500 miliona da, verovatno 500 miliona, ko god nije radio ništa ne zna da mora da se zadužuje, imovina je nekoliko milijardi ostala vrednosti, samom gradskom građevinskom zemljištu, u javno-privatnom partnerstvu. Lako možete da proverite to. U Rumi ima

One investije koje treba da budu jesu investicije koje nas čekaju gde mi možemo. To su otpadne vode, to su deponije u Beogradu i deponije po Srbiji, gde su nam prvi prioriteti, ali zato moraju da se stvore uslovi od strane Vlade Republike Srbije. Imamo sigurne novce koje će neko kao privatnik da potroši i da bude siguran u to. Zato treba da spremimo projekte. Mi ih u ovom trenutku nemamo. To nije krivica lokalnih samouprava, treba da se radi na tome.Još jednom, moram moram da vam kažem, morate da mi razjasnite zbog građana Srbije, mada se ne gleda više ovaj prenos, da li živimo bolje ili ne živimo bolje gospodine Martinoviću? Hvala.

Član 104. je povređen koji kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime, što nije navedeno, ili funkciju, to jeste, navodeći i pogrešno tumačeći njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku.U ovom slučaju je gospodin Martinović govorio i u svom izlaganju, pominjući Kragujevac pomenuo gospodina Verka, koji sedi iza gospodina Ješića i mislim da je neophodno da poslaniku date pravo na repliku. Gospodine Ćiriću, kao što ste pročitali Poslovnik, znači, treba da se ispune barem dva uslova, da kaže ime i prezime i da kaže nešto uvredljivo poslaniku. Često primenjujem uslov da se kaže makar jedan od ovih primera, da se navodi da bi dao nekom poslaniku pravo na repliku.Ako gradonačelnik zadužuje grad, možda bi imalo prava i osnova za repliku. Koliko ja znam na svako zaduženje jedinica lokalne samouprave, saglasnost daje Skupština. Znači, iz svega toga, jeste odgovornost na pojedincu, ali na političkoj stranci koja je tada vršila vlast.Znači,

Prednost ima ministar Ana Brnabić. **Ana Brnabić** Prvo, gospodine Ješiću, vi i ja smo dugo radili na decentralizaciji u ovoj zemlji zajedno i sa puno stvari se slažem. Postoje, naravno, stvari sa kojima se ne slažem, da ovaj predlog, koji je danas na Skupštini, ne rešava ni jedan problem, sa tim se ne bih složila. Svakako ne rešava sve probleme i ne rešava velike probleme. Rešava neke probleme. Rešava deo problema i rešio je jednu veliku stvar, a to je da je došlo do pozitivnog zaključenja revizije aranžmana sa MMF, što ja smatram da je užasno važno za ovu državu i za sve njene lokalne samouprave, pa opet, kako kažem, čula sam danas da sa MMF-om aranžman zaključuje samo zemlja sa posebnim potrebama. Mi jesmo bili zemlja sa posebnim potrebama i mislim da nismo više zemlja sa posebnim potrebama.U tom smislu mislim da ovaj Predlog zakona ne rešava stvar. Zakon iz 2011. godine nije bio koban po makroekonomsku stabilnost, očigledno nije bio. Ali u ovom trenutku je traženo osam milijardi od MMF, kome je trebalo nekad, posle onog gde smo bili i dupla sigurnost da se štedi na nekim stvarima. Kada ste već pokazali da imate makroekonomsku stabilnost, oni traže da uradite još. Tako da mislim da je ovo samo još jedna stvar na koju smo bili naterani zbog situacije u kojoj se zemlja nalazila i tako će biti do 2018. godine kada imamo aranžman sa MMF-om. Ja se nadam da posle toga neće, zato što smo dokazali da smo fiskalno stabilna, makroekonomski stabilna zemlja i da imamo sistem koji će, u stvari, koji garantuje da ćemo takva zemlja i ostati. U teoriji bi tako trebalo da rade.Dakle, mislim da ovo ide kao kada se dogovorimo sada da li jesmo u dobroj situaciji ili nismo u dobroj situaciji, mislim da ovaj zakon ne govori da nismo u dobroj situaciji, nego da je samo još jedna mera koja treba treba da očuva makroekonomsku stabilnost koja je postignuta.Što se tiče parafiskalnih prihoda, kao što sam rekla, ponajmanje bih od vas očekivala da se pozivamo u parafiskalne prihode, odnosno da je loše što su tada ukinuti parafiskalni nameti. Mada razumem da je to bio dokument Stalne konferencije gradova i opština, pa možda nije stvarno samo vaše mišljenje, zato što ste vi kao predsednik opštine mislim dobro razumeli da ne treba u opštinu dovesti jednog investitora pa ga globiti do iznemoglosti, nego treba smanjiti namete, a dovoditi više investitora.Tako da i dalje mislim da je to, kada su ukidani parafiskalni prihodi, bila dobra stvar i iskreno se radujem i Zakonu o taksama i Zakonu o naknadama, na kome trenutno radi Ministarstvo finansija, zato što mislim da će da će Srbiju napraviti za još predvidljiviji poslovni ambijent što će, kao rezultat imati i još više investitora i više malih i srednjih preduzeća.Što se tiče novog zapošljavanja i političkog zapošljavanja, priznajem ja sam samo ne ni još dva meseca ministarka u Vladi Republike Srbije, najviše kritika lokalnih samouprava smo imali zato što ne dozvoljavamo novo zapošljavanje i zato što Vlada Republike Srbije ima dosta, stvarno striktnu komisiju zapošljavanja. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave daje samo mišljenje za tu komisiju, komisija odlučuje, ali teško mi je da zamislim kako može da bude dodatnih političkih zapošljavanja, da to prođe kroz tu komisiju, a verujem da je okej da vam damo brojeve za dozvoljeno zapošljavanje do sada, ali to jeste to jeste bila najveća kritika rada i ovog Ministarstva i Ministarstva finansija, što se ne dozvoljava u dovoljnoj meri novo zapošljavanje.Ne znam šta je prebacivano Novom Sadu. Najiskrenije nisam to uhvatila, ali znam da je prebacivano Kragujevcu i Smederevskoj Palanci i Kosjeriću, kao lokalnim samoupravama koje su najzaduženije i koje bez podrške republičke Vlade ne bi mogle da funkcionišu, što je strašno, složićemo se i vi, za koga ja smatram da ste, u stvari, bili profesionalan i odgovoran predsednik opštine.Što se tiče javno privatnog partnerstva opet mislim da je republička Vlada dovoljno uradila da postoji zakonodavni okvir i mislim da postoje privatne inicijative, mislim da lokalne samouprave ne idu dovoljno u to da li zbog nedostatka stručnosti da procene da li nešto treba da ide iz sopstvenih ulaganja ili iz ulaganja privatnih partnera, ali mislim da to svakako nije dovoljno iskorišćeno i da tu postoji veliki prostor.Hvala puno. **Maja Gojković** Gospođa ministarko, uvažena predsedavajuća, dame i gospodo, mislim da bi se svi u ovom domu saglasili sa jednom stvari, a da je u politici i vođenju države i u biznisu i u običnom životu izuzetno bitna stvar predvidljivost i da je predvidljivost nešto što bi trebao da bude naš vrhovni cilj kada razmišljam o tome koliko decentralizovati državu i kako urediti odnose između različitih nivoa vlasti.Mi na neki način imamo jednu čudnovatu predvidljivost u ovoj zemlji i ona se manje više od neke 1996. godine uporno ponavlja kada je prvi put lokalnim samoupravama kao kazna oduzeta imovina, a to je da mnogo pričamo o decentralizaciji, da su mnogi od nas bili angažovani u jednoj borbi za decentralizaciju Srbije i jednu bolju podelu nadležnosti između različitih nivoa vlasti, ali da je jedina konstanta da se suštinska decentralizacija ne dešava u Srbiji i da kada napravimo neki korak napred, a neću reći da je taj korak 2011. godine bio baš potpuno najbolji korak koji se mogao uraditi i da nije bio motivisan nekim drugim razlozima, da se vremenom vratimo u drugom pravcu i da Republika manje više pojede i sredstva i nadležnosti lokalnih samouprava.Vertikalna podela vlasti je jednak bitna kao i podela vlasti koja je horizontalna i koja nije sporna u našem društvu. Kod vertikalne podele vlasti imamo probleme koji postoje već godinama, a to je da nismo pronašli najbolju formulu kako kako poslove državnih organa na nivou Republike i nivou lokalne samouprave približiti tamo gde bi bili najefikasniji, približiti građanima na pravi način i uspostaviti jednu kristalno jasnu liniju odgovornosti, pošto prebacivanjem mnogo nadležnosti na nivo Republike gubi se odgovornost.Ovaj zakon je korak unazad i gura Srbiju u pravcu centralizacije, a centralizacije imamo već i previše u našem društvu.

koji najbolje uređuje lokalne propise, koji je najpredusretljiviji prema biznisu, nego onaj gradonačelnik koji najbolje lobira u Beogradu.Imamo generacije takvih gradonačelnika u Srbiji koji su promenili po četiri-pet dresova. Ja im ne mogu lično zameriti jer potiču iz siromašnih opština i njihova umešnost da lobiraju u Beogradu je bila ključna, zato je i trebalo menjati dresove.Zato mi kao poslanička grupa imamo ogromne rezerve prema bilo kakvoj daljoj centralizaciji, jer dajemo pogrešne podsticaje, podsticaje ljudima koji bi se trebali baviti razvojem lokalnih samouprava na načine kako rade njihove kolege u svetu, da se bave lobi aktivnostima, koje nisu nešto loše, ali mislim da njihov ključ leži u dobroj komunikaciji sa centralom, iako nam istraživanja koja imamo ove godine pokazuju da lokalne samouprave ne percipiraju da ih Republika baš najbolje razume i da kad bi merili na skali od jedan od pet, to bi bila jedna vrlo mršava trojka.Dakle, imamo s jedne strane centralizaciju, zakon je dodatno podstiče, ne suštinski, naravno, ne mogu da kažem da je ovo zakon koji išta suštinski preterano menja, a, s druge strane, gubimo neke stvari i pokazujemo da idemo u pravcu koji nije baš najbolji.Još jedna stvar koju su istakli moji prethodnici, to je pitanje kompenzatornih transfera. Ako već ukidamo neke prihode opštini koje su oni smatrali tako reći izvornim prihodima, zašto onda imamo kompenzatorne transfere nazad? Ja verujem u posvećenost naših ljudi koji vode Republiku, verujem u posvećenost ministara, verujem u posvećenost svih ljudi koji se bave ovim poslom, ali to stvara jedan strahovit prostor da vi pokušavate nekoga da nagradite a nekoga da kaznite. I ljudski je jako teško odupreti se takvoj želji. Moć je čudna stvar, a i sama centralizacija je jedna vrsta koncentracije moći. Pa kad još imate mogućnost da odlučujete o tome da li će neka opština biti dobra opština, a da li će neka druga opština biti biti opština koja neće ostvariti neke svoje ciljeve, uvek se potkrade mogućnost da se to uslovi na neki način političkim kriterijumima.Kako vi niste iz sveta stranačke politike, ja se iskreno nadam i očekujem da ćete biti kao što ste bili i do sada, vrhunski profesionalac i gledati samo kriterijume, nezavisno od toga da li je u pitanju opština koju vodi partija koja danas vodi najviše opština u Srbiji, ili su u pitanju neke druge opštine. opštine. To su neke opasnosti koje postoje.Takođe, kada govorimo o efektima konsolidacije, mi u suštini nemamo konsolidaciju na nivou celokupne države, mi imamo samo prebacivanje sredstava sa jednog nivoa na drugi nivo. Odnosno, na neki način, imamo jednu igru koju igramo za vreme fiskalne konsolidacije u poslednje dve godine, a to je da je deficit koji je bio jasno prikazan, izuzetno veliki. Bio je veliki napor smanjiti ga za jedan ili dva procentna poena, mi to uopšte nećemo nikada reći da je bilo lako uraditi. Ali, s druge strane, vi taj deficit u stvari šaljete na druga mesta. Znači, Republika će biti u boljem stanju, ali će, s druge strane, opštine malo da pate. Ili, kao što smo imali – Republika će da smanji deficit, ali će ga platiti penzioneri. Biće manji deficit u Republici, ali će ga platiti lekari, profesori, sudije. Biće manji deficit, ali nećemo izdavati garancije javnim preduzećima koje ćemo mi na kraju opet da platimo, implicitno ili eksplicitno.Dakle, to je jedna igra, da tako kažem, prebacivanja novca s jednog na drugi nivo vlasti. Ja shvatam da je u ovom momentu, zbog aranžmana sa MMF-om, možda bilo oportunitetno uraditi konsolidaciju na nivou Republike, ali, suštinski, mi na nivou Srbije na ovaj način stvari nećemo rešiti. Rešenja se nalaze negde drugde.Još jedan razlog koji je skepsa i koji mi imamo je da je naša buduća kuća Evropska unija i to u ovom Domu gotovo 85% poslanika smatra da je tako. Jedan odkamena temeljaca EU je visok stepen decentralizacije. U redu, postoje zemlje gde decentralizacija je na nižem nivou nego u Srbiji, ali u većini zemalja niži nivoi konzumiraju veći deo ukupnih budžetskih prihoda nego što je to slučaj kod nas. Dakle, opet idemo u nekom pravcu koji nije baš najbolji sa stanovišta onoga što smo proklamovali kao strateški cilj. Opet kažem, iskreno se nadam da će ovo biti privremeno, ali učeći iz 20 godina iskustva u Srbiji, gde smo uvek imali opoziciju kojoj su bila puna usta decentralizacije dok je u opoziciji, a onda kada postane pozicija, odjedanput to sve zaboravi. Voleo bih da vi budete vesnik promena, ali 20 godina iskustva govori da vas čeka izuzetno težak zadatak.Pominjan

koji su njihovi izvorni prihodi, čak, i da je trebalo mnogo, mnogo napora da se uloži da se one osposobe i da naplate porez na imovinu.Pitanje koje se ovde može postaviti iz iz toga samoga je na koji način će sada biti veća motivacija da se prikupi nešto što je još teže utvrditi? Ako se još imovina može prepoznati, koristeći odgovarajuće evidencije, baze podataka, ugovori o zakupu su kod nas još teži za identifikovati, a motivacija ljudi koji rade u lokalnim sredinama još manja, dakle, tu se postavlja pitanje da li ćemo mi u ovom slučaju da izgubimo i da imamo jedan blagi pad naplate zbog toga što selimo prihod sa nivoa opštine na nivo Republike? Iako formalno-pravno može se posmatrati kao prihod od kapitala, ali je pitanje da li mi time postižemo i šta suštinski na konsolidaciji javnih finansija?Opštine neće pasivno stajati, život je takav da ljudi kada dobiju određeno smanjenje prihoda reaguju, pokušavaju da se prilagode, niko ne stoji pasivno. Postoje dva načina kako se opštine mogu prilagođavati, u stvari tri. Prvi je da budu izvanredno u dobrim odnosima i pokušaju da dobiju neka sredstva nazad od centrale. To je možda realistično za 10%, 15% sa upravama koje imaju najbolje kontakte i jako su bitne. Ostale imaju dva izbora – da smanje troškove ili ono za čime većina opština poseže i što najčešće vodi ka bujanju novih parafiskala, imamo stalnu igru mačke i miša, je da će opštine to pokušati nekako da nadoknade, uvek se to desi. Od koga će uzeti? U velikoj broju slučajeva posegnuće za privredom. Voleo bih da to ne bude slučaj, ali opet, iskustva nas uče da bi vrlo lako moglo da se desi da u stvari lokalni privrednici plate trošak ovako izvedene fiskalne konsolidacije i tu morate biti izuzetno oprezni, da ne bismo zbog jednog prebacivanja sredstava napravili mnogo veći trošak u srednjem i dugom roku. To je nešto što je veliki problem.Takođe, zakon nosi još jedno skriveno trošenje resursa ovog društva, a to je da ljudi, bilo u biznisu, bilo u javnoj upravi, treba da se bave poslovima koji su potrebni. Ovaj zakon ostavlja prostor nekim opštinama da pređu u status grada, da bi iskoristili prednosti koje im ova rešenja nose. To je u suštini nepotreban proces, ali je dat podsticaj u vidu te razlike koja postoji. Neke opštine će verovatno tako da odgovore i da prođu kroz jedan proces koji njima možda ne bi trebao u datom momentu, ali će da učine sve što je u njihovoj moći da ne izgube ono što je njima na raspolaganju.Dalja raspolaganju.Dalja centralizacija u Srbiji i konstantan pad učešća prihoda lokalnih samouprava u ukupnim prihodima konsolidovane države Srbije dovodi do toga da mi smanjujemo objektivno prostor za jednu od najbitnijih stvari i za lokalni ekonomski razvoj, a to je konkurencija između opština. Kada opštine imaju, hajde da kažem baš, ne potpuno stegnut budžet, kada mogu zaista da štede, onda ima i prostora da se opštine međusobno takmiče u tome da imaju niže poreze, da imaju jeftinije procedure, da mogu ponuditi bolje uslove ljudima koji žele da investiraju u te opštine ili da otpočnu svoj biznis. Ako im uzimate sredstvo, u stvari, uzimate im mogućnost da se opštine međusobno takmiče i to je takođe jedna od negativnih strana koje nosi ovaj zakon.Ako sve ovo saberemo, čini nam se, kao našoj poslaničkoj grupi koja je izuzetno posvećena decentralizaciji i jednoj pametnoj vertikalnoj podeli vlasti u Srbiji, gde se poslovi rade tako da budu najbliži građanima, a ne prenose se nepotrebno na nivo Republike ili, ne daj bože, postoje i poslovi koji se ne bi smeli preneti ni na nivo opštine, jer bi bilo izuzetno neefikasno, dakle, mi se zalažemo za jednu optimalnost, zalažući se za predvidivost i za jedan sistem. Mi se iskreno nadamo da će ovo biti izuzetno kratkoročni kratkoročni potez i da ćemo ići u pravcu izgradnje jednog sistema po ugledu na zemlje koje su lepo rešile vertikalnu podelu vlasti, uz mogućnost da imamo što više izvornih prihoda na oba nivoa vlasti, da niko od nikoga ne bi zavisio ili, ako već imamo određene transfere, da ti transferi što što duže traju i da budu što jasniji.Konačno, imam za vas jedno pitanje koje mene prilično kopka. Rekli ste da je MMF zahtevao da se uradi baš ovakav vid prenosa sredstava. Da li je MMF zahtevao eksplicitno da se od opština uzme određena svota novca i prebaci na nivo Republike, ili je zahtev bio MMF-a da Republika raspolaže raspolaže sa jednom dodatnom količinom novca? Odnosno, da li bi za MMF bilo prihvatljivo da je konsolidacija na republičkom nivou izvedena na primer smanjivanjem subvencija, što bi isto moglo da dovede do značajnih ušteda, izvođenju suštinskog restrukturiranja velikih potrošača sredstava u ovom budžetu, na primer RTB Bora koji sto miliona evra svake godine potroši? Dakle, Dakle, da li je postojala mogućnost da se izabere način kako se obezbeđuju novi prihodi, ili, naravno, ne moramo raditi sve s novim prihodima, pošto smo mi inače zemlja koja je poznata po tome da dosta troši i dosta oporezuje, da li je bila mogućnost možda da smanjimo neke rashode i da MMF kaže da smo posle toga šampioni konsolidacije? Odnosno, da li smo mi mogli izabrati i neki drugi put?Želim vam puno sreće u vašem radu na toj poziciji, trebaće vam mnogo sreće, i hvala na pažnji.

Ja mislim da zakon nešto menja. Mislim da ne podstiče centralizaciju. Ne vidim nigde kako u ovom zakonu on podstiče centralizaciju. Upravo suprotno i ceo dan danas pričamo, ali dobro. On dokazuje da postoji decentralizacija. Ako ni zbog čega drugog, onda zato što su komentari gradova i opština usvojeni u tako velikoj meri.Što se tiče MMF-a, po mom saznanju MMF je tražio direktnu raspodelu sa lokala da bi se ublažili efekti zakona iz 2011. godine.Što da ja kažem da će sada opštine bolje da se ponašaju zato što im se smanjuje udeo u porezu za zarade, ja sam rekla da postoji prostor da se to desi. Dakle, mislim da ćemo se složiti da postoji veliki prostor za dodatnu ozbiljnu fiskalnu disciplinu lokalnih samouprava. Da li će se to desiti ili ne, to zavisi od tih lokalnih samouprava i zavisi i od nas. i pre je postojala obaveza kontrole trošenja budžeta lokalnih samouprava, pa ona nije naročito dobro sprovođena. Sada postoji taj rino sistem, pa se ta kontrola konačno sprovodi.Dakle, mislim da postoji još prostora i kod poreza na imovinu. Mislim da postoji i prostora u centralizovanim javnim nabavkama. Mislim da postoji prostora u javno privatnim partnerstvima i mislim da postoji prostor implicitan u borbi protiv sive ekonomije, gde mislim da posebno u manjim lokalnim samoupravama predsednici opština mogu da apeluju na svoje ugostitelje, na svoje preduzetnike da oni izdaju fiskalne račune. Ali, ono što je važnije sada u ovom trenutku zbog smanjenja poreza na zarade, jeste da registruju objekte i da njihovi zaposleni više ne rade u crnoj zoni, već da izađu iz sive zone i da rade u legalnim tokovima, zbog čega će ne samo ti radnici imati zdravstveno, socijalno i penziono osiguranje, već će i porez, tj. prihod iz poreza na zarade za lokalne samouprave biti veći.Prethodna Vlada je usvojila Zakon o inspekcijskom nadzoru, koji je jako važan, mislim da ćemo se složiti u tome. Od početka primene tog zakona, nekih 20 hiljada radnika je izašlo iz sive zone, tako da mislim da tu postoji prostor. Ne mislim da je to direktna nadležnost lokalne samouprave, ali mislim da da gradonačelnici i predsednici opština mogu da apeluju na ljude koje oni svakako znaju, da poštuju zakone ove zemlje i da samim tim i budžeti lokalnih samouprava budu maloveći.Kao maloveći.Kao će reagovati lokalne samouprave? Opet kažem, od lokalne samouprave do lokalne samouprave, pokušaćemo da imamo komunikaciju sa svima njima i da pratimo kako će reagovati, da probamo da im pomognemo da zajedno uvedemo neku veću fiskalnu disciplinu. Ali, sa druge strane, i vi znate da je nažalost bilo situacija u kojima se nikad ništa nije menjalo, nisu se menjali zakonski okviri, a povećane su i takse i naknade. i naknade. Bilo je primera lokalnih samouprava koje su naplaćivale i EPS-u i Telekomu firmarinu na svaki postavljeni stub. Bilo je lokalnih samouprava koje su osam i devet puta retroaktivno povećavale ekološku taksu. Meni to Meni to tada nije bilo jasno, ali nadam se da se to sada neće dešavati. Pored toga što se nadam, trudićemo se da radimo sa njima i da komuniciramo, da se to ne desi. Hvala.

Poštovana predsedavajući, pre svega ja bih želeo da izrazim nadu da ćete vi uvažiti jednu moju, nadam se ispravnu molbu, a to je da u ovom trenutku prekinemo sednicu i nastavimo sutra, iz prostog razloga što već sat vremena nema direktnog prenosa na RTS-u. Da ne bismo Da ne bismo imali nepotrebne insinuacije da li je sednica baš u času kada su najveće opozicione poslaničke grupe trebale da dobiju reč prekinuta da se direktno prenosi na prenosi na RTS-u, mislim da bi bilo najpraktičnije da mi nastavimo sutra kao ovlašćeni predstavnici, s obzirom da nas je inače ostalo veoma malo, ako se slažete. To je moj predlog.

rekao bih najnovijih, neviđenih skandala RTS-a, koja je u trenutku kada reč treba da dobiju pet najvećih opozicionih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije ukinula direktan prenos. Prošli put je to imalo nekog smisla zato što je bila Olimpijada u Riju, pa smo plaćali troškove tog prenosa i to je još i moglo da prođe kao obrazloženje, ali u ovom trenutku ide koncert ruskih Kozaka, koji ja pozdravljam i mislim da je jedna velika umetnička stvar, ali svakako nije izgovor za prekid direktnog prenosa Narodne skupštine Republike

građana Srbije, a to je Zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Interes građana Srbije je da imaju direktan prenos i čuju šta imaju da kažu njihovi predstavnici u političkom životu, za koje su glasali na izborima, posebno zato što finansiraju taj javni medijski servis. Ali, ostavićemo prostor za analize koja je uloga vlasti u ovom onemogućavanju predstavnika opozicije da se čuju u direktnom televizijskom prenosu.Ono što ja želim da kažem, poštovana gospođo ministarka, sa sve vašim, naravno, simpatičnim timom, jeste da vi niste zapravo ovlašćeni da govorite o ovoj tački dnevnog reda. Naime, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je na dnevnom redu, ima za cilj isključivo udovoljavanje zahtevima MMF-a, a ne rešavanju suštinskih nagomilanih problema finansiranja lokalne samouprave.Dakle, gospođo Gojković, ispravno bi bilo da ste tražili predstavnika MMF-a da brani ovaj zakon pred narodnim poslanicima Republike Srbije, iz prostog razloga što je MMF naložio ovakve stvari. Zapravo je MMF onaj koji nalaže Vladi šta treba da uradi. Vlada, kao što je rekao aktuelni predsednik Vlade, ne može jedan dinar da potroši u budžetu, a da ne pita MMF.Sve MMF.Sve to nije sporno, sporno je samo što vi onda, gospođo Brnabić, praktično nemate ovde nikakvu ulogu. Vi ste kanal koji sprovodi ideje MMF-a u zakonski život Republike Srbije. Zato bi, mislim, bilo mnogo ispravnije da ovde imamo predstavnika MMF-a, da onda mi kao narodni poslanici njega možemo da pitamo zašto se donosi ovakav zakon u Srbiji, da nam on odgovori zašto republički budžet pljačka lokalne budžete i zašto, to je ključno pitanje koje danas ovde nije postavljeno, kad je budžet u suficitu, kad je budžet tako stabilan, kad smo krenuli sa tako genijalnim razvojem, kada ekonomski tako dobro stojimo, zašto uzimate lokalnim samoupravama pare iz lokalnog budžeta? Republički budžet je stabilan, nema problema, fiskalna konsolidacija je uspela, sve je maksimalno u redu, pa što pljačkate lokalne budžete?Dakle, to radite, naravno, po nalogu MMF-a.A sada da vidimo ko je taj MMF. Pre svega, MMF je belosvetski ekonomski ubica, inspirator i saučesnik u ekonomskoj propasti Srbije. Put Srbije u ekonomski sunovrat koji je posle 5. oktobra započeo Mlađan Dinkić, od dolaska na vlast dalje dosledno sprovodi Aleksandar Vučić. On to radi tako što slušajući naloge MMF-a, kao interes stranog kapitala u Srbiji, stavlja iznad interesa građana Srbije i privrede. MMF je sve vreme inspirisao i podržavao pogubnu ekonomsku politiku poput stimulisanja uvoza, bušenja domaće proizvodnje, predavanja domaćeg bankarskog sektora i maloprodaje strancima, privatizacije i rasprodaje naših strateških prirodnih i privrednih bogatstava, a očekujem da ćete ići u pravcu i prodaje „Telekoma“, EPS-a, poljoprivrednog zemljišta, naravno, po nalogu MMF-a.Građani na izborima, gospodo na vlasti, nisu glasali za MMF. MMF nema vlast u ovoj državi

Da može ministar u Vladi Republike Srbije da učestvuje u raspravi, a nemam telefon MMF-a, ne mogu da ih zovem. Samo hoću da ukažem, ako je ovde deset puta sama ministarka rekla da je ovo po dogovoru sa MMF-om, po nalogu MMF-a, u aranžmanu MMF-a, veoma je važno da znamo ko je taj MMF koji nam nameće jedan ovakav zakon. Dakle, da završim sa tim delom priče i pređem na ostatak, MMF je klasičan uterivač dugova koji tera državu da država radi da bi vraćala MMF-u dugove. MMF ne interesuje naše bankarstvo, MMF ne interesuje naša proizvodnja, MMF ne interesuje naša poljoprivreda, MMF ne interesuje ništa što je naš interes, već isključivo da mi njima vraćamo dugove koje je neka bivša vlast zadužila, a koju ste vi, gospodo naprednjaci, povećali zaduženje ove države šest milijardi dolara za vreme ovih pet godina vaše vlasti. Znači, MMF i te kako ima interes da vi vraćate dugove kojima ste zadužili ovu državu. Ovo je jedan od načina kako MMF vas tera da vi napunite republičku kasu kako biste njima vraćali dugove. Znači, to je poenta čitavog ovog zakona, nema ovde ništa drugo.Sada ću da vam dokažem, gospođo ministarka, zašto ovde nema ništa drugo. Osnovni vaš, da tako kažem, izgovor zbog čega donosite ovaj zakon je taj da postoje određene lokalne samouprave koje loše rade, loše posluju, koje nenamenski troše sredstva, koje imaju preveliki broj zaposlenih, kojima se ne može ući u trag šta se dešava sa parama koje ostaju na nivou lokalne samouprave i koje ih nisu pretvorile u neku novu vrednost, u novu proizvodnju, u nove infrastrukturne kapitalne investicije, u bilo šta novo. Da, to je tačno. Ali, zašto onda uzimate pare i lokalnih samouprava koje rade dobro? Vi da ste zaista hteli pošteno da postavite stvari, vi biste kaznili one koji rade loše i njima uzeli pare i rekli – od sada možete da uzmete pare iz budžeta samo kada date kvalitetan projekat koji ćemo mi da kontrolišemo. Zašto kažnjavate lokalne samouprave koje rade dobro? Zašto njima uzimate pare? Znači, nema to veze sa tim. To ima isključivo veze sa MMF-om i njegovim nalogom da morate da napunite republičku kasu da biste MMF-u vraćali dugove. Ovde nema Ovde nema nikakvog rešavanja ni jednog od problema finansiranja lokalnih samouprava. Ovo su kozmetičke promene i udovoljavanje zahtevima MMF-a.Ono što posebno želim ovde da istaknem i mislim da je to zapravo poenta onoga zbog čega je isključen direktan televizijski prenos.Srbijom, dakle, pod jedan, ne upravlja Vlada Republike Srbije, već MMF. Vlada Srbije sve radi po nalozima jednog stranog monetarnog fonda.Pod dva, gradovi i opštine u Srbiji treba da budu zadovoljni što nisu opljačkani mnogo, koliko je planirano prvobitnim nacrtom zakona o finansiranju lokalnih samouprava, već su opljačkani manje od toga. Tu ima, recimo, jedna sjajna izjava aktuelnog gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, koji kaže: „Mi u Novom Sadu smo zadovoljni. Nama će, po ovom zakonu, Republika uzeti samo 250 miliona dinara.“ Pazite, samo 250 miliona dinara Novi Sad će imati manje u budžetu na osnovu ovog zakona. Moj Čačak 50 miliona dinara manje, čitav budžet za poljoprivredu koji Čačak izdvaja na godišnjem nivou nećemo moći da izdvojimo nakon ovog vašeg Predloga Predloga zakona, gospođo ministarka.Pod tri, Aleksandar Vučić se hvali suficitom i stabilnošću republičkog budžeta, ali ipak republički budžet dopunjava pljačkanjem lokalnog budžeta. Zbog čega? Dinkić je 2013. godine poreskim izmenama uzeo 20 milijardi, a najbolji Dinkićev ekonomski učenik, pogodite ko, Aleksandar Vučić uzima još pet milijardi lokalnim samoupravama u Srbiji. Dakle, Dinkić i Vučić zajedno opljačkali 25 milijardi naših lokalnih para.Pod četiri, Vlada Srbije ne daje nikakve zakonske garancije da će opljačkana sredstva, ovo je ključno, gospođo ministarka, obratite pažnju, molim vas,

Evo, da čujem odgovor na sledeće pitanje – koje su vaše garancije da ćete opljačkana sredstva iz lokalnih samouprava vratiti baš tim lokalnim samoupravama u istom tom iznosu za koji ste ih opljačkali? Gde piše ta garancija u ovom zakonu? Nema je nigde. Znači, uzećete pare pa ćete onda da vidite da li ćete nekim transferom da ih vratite i kome ćete da vratite, pa ćete opet da vratite Radomiru Nikoliću u Kragujevac, ako on treba da obezbedi stabilnost svoga budžeta. A da li ćete vratiti 50 miliona koje ste uzeli Čačku? Naravno da nećete. Daćete nekim drugim opštinama po nekoj vašoj stranačkoj logici. Da ne govorim o tome da ste dodatno opteretili opštine kojima uzimate više nego gradovima, što tek ne mogu ni na koji način da razumem. Zašto su kod vas gradovi privilegovani, a zašto su opštine, koje su i inače u raznim problemima, na neki način ovde dodatno opterećene?Peto, dobra vest je, i to je možda jedina dobra stvar, što postoje naprednjaci koji su se usprotivili onom prvobitnom predlogu koji je zaista bio pljačka nad pljačkama. Verovatno je to razlog zašto njega nema, jer bi prosto određene opštine i gradovi u Srbiji morali da zatvore svoje funkcionisanje.Šest, trošenje sredstava u lokalnim samoupravama kritikuje Vlada koja nema završni račun budžeta,

Posebno su karakteristični slučajevi korupcije i nenamenskog trošenja budžetskih sredstava koja se prelivaju u privatne džepove npr. opština Prijepolje i Nova Varoš. Da navedem ta dva primera. Dragoljub Zindović, predsednik opštine Prijepolje, koji montira novi nameštaj u svom kabinetu pre završetka tendera za nabavku nameštaja ili, recimo, asfaltira put u mesnoj zajednici Kolovrat u Prijepolju, gde se sloj urađenog asfalta meri mikroskopski.Ili, tema, pomenuta Nova Varoš od strane ministarke. Dimitrije Paunović, bivši predsednik opštine Nova Varoš i aktuelni načelnik Zlatiborskog okruga, slika i prilika korupcije u redovima SNS i onoga zbog čega Vlada otima pare iz lokalnog budžeta, pod izgovorom da se nenamenski troše. Upravo je taj naprednjak nenamenski trošio pare. Logičnije je onda da ga uhapsite, krivično gonite, a ne da uzimate pare iz budžeta lokalnih samouprava. Najbolji dokaz na kraju da nije u pitanju zauzdavanje lokalnih nesposobnjakovića i kabadahija je da je uspostavljen isti odnos i prema uspešnim i prema neuspešnim lokalnim samoupravama, da su podjednako kažnjeni i oni koji su nenamenski trošili pare i oni koji su namenski trošili pare i da je jasno da je ovo ništa drugo nego nalog MMF-a i pljačka. U tom smislu ličite, kao vlast, svi zajedno, naravno, na modernog Superhika, onoga koji otima siromašnima da bi davao bogatima.Šta to znači konkretno? Otmete penzionerima, prosvetarima, zdravstvenim radnicima, vojnicima, policajcima, lokalnim samoupravama, ali nikada ne smete da udarite na tajkune koji ne plaćaju porez u ovoj državi, ne smete da udarite na strane banke koje stvaraju ekstraprofit na grbači ovog siromašnog naroda, ne smete da udarite na strane firme koje ne plaćaju porez na ostvarenu dobit u Srbiji jer lažno knjigovodstveno isisavaju novac u inostranstvo svojim majkama firmama. Na te stvari vi ne smete da dirate, tu ne konsolidujete finansije, tu prepuštate pljačku, iznošenje para i ekstraprofit u inostranstvo. Ali hoćete da udarite na lokalne samouprave, a posebno one koje su uspešne i koje ne zaslužuju ovakav vaš odnos.Zato

poštovani predstavnici ministarstva, dakle, jasno je rekao bih i jasnost, opredeljenost i odlučnost Vlade Republike Srbije da nastavi reformski kurs i

Srbija danas jeste na dobrom putu da konačno reši stanje u javnim finansijama i da upravo zahvaljujući teškim i odgovornim reformama, teškim i odgovornim merama sa optimizmom gleda na period koji je pred nama.Ono što danas upravo Vladi Republike Srbije otvara vrata širom sveta jesu uspešne reforme i to u oblasti ekonomije. To je nešto po čemu Srbija jeste i prepoznatljiva i uvažavana i poštovana.Za nas kao poslanički klub ekonomski oporavak i napredak je nacionalni interes i to kažem iz jednog prostog razloga jer smatramo da apsolutno niko nema pravo da neodgovornim postupanjem i neodgovornim ponašanjem naruši realizaciju ovog izuzetno važnog cilja. Od realizacije ovog važnog cilja zavisi realizacija brojnih drugih ključnih ciljeva.Srbija je snažna onoliko koliko je ekonomski naprednija i ekonomski snažnija i ekonomski jača. Cilj je potpuno jasan, održiv ekonomski razvoj, cilj je boljitak u svakom sektoru, danas govorimo o lokalnim samoupravama, ali boljitak koji će biti zasnovan na na zdravim osnovama.Imamo pozitivan trend, prepoznatljiva je namera, intencija Vlade Republike Srbije da uloži ogroman napor da Srbija ostane na dobrom putu. Imamo jasno i precizno definisane ciljeve i veoma precizan dugoročni plan.Zakon plan.Zakon o kojem danas govorimo, Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave je zapravo nastavak reformi, korak dalje u reformama. Reformski zakon u sistemu finansiranja lokalne samouprave, a ključna izmena, suštinska izmena, dakle, korekcija procentualne preraspodele sredstava na zarade je kao što ste rekli u uvodnom izlaganju mera fiskalne konsolidacije koja ima jasne ciljeve da očuva i održi makroekonomsku stabilnost i da utiče na smanjenje budžetskog deficita.Poslanički klub SPS naravno u potpunosti podržava i za nas su to u potpunosti opravdani ciljevi koji se žele postići usvajanjem ovog zakonskog predloga, ali obzirom da je ovo zakon koji je imao dve verzije. Prvu verziju koja jeste bila ozbiljan teret za lokalne samouprave, za opštine i gradove, i drugu verziju o kojoj danas govorimo i da se oko ovog zakonskog predloga povela ozbiljna i kvalitetna rasprava na relaciji opština, grad, stalne konferencije gradova i opština i predstavnika resornog ministarstva. Za nas je od izuzetne važnosti i značaja nekoliko stvari.Najpre, usvajanjem ovog zakonskog predloga ni na jedan način neće ugroziti ni jedno od suštinskih i najvažnijih osnovnih funkcija lokalne samouprave.Druga stvar, ono o čemu ste vi govorili tokom uvodnog izlaganja jeste da je većina, ne sve, ali rekli ste većina opština i gradova prihvatila ovakav predlog. Dakle, rekao bih racionalnim i odgovornim postupanjem došlo se do jednog najodrživijeg u ovom trenutku ovog rešenja najoptimalnijeg, najrealnijeg rešenja koje jeste kompromis. Na jednoj stani zahteva MMF, na drugoj strani onoga na drugoj strani onoga što jesu realne potrebe opština i gradova.Taj kompromis i to rešenje zapravo pokazuje koliko je važan dijalog koliko je važan dijalog kada govorimo o lokalnim samoupravama sa predstavnicima opština i gradova, ali dijalog koji će uvek ići u pravcu ne da finansijski slabimo opštine i gradove i da lokalni budžeti gube, već dijalog koji će ići u pravcu kako da na kraju svako dobije više i da iznalazimo one alternativne izvore prihoda.Reforme ne podrazumevaju popularne mere, iz krize se nikada ne izlazi popularnim merama, već nepopularnim i nužnim merama. Ako su zaposleni u državnoj administraciji podneli teret reformi ekonomske krize, ako su na dostojanstven način teret reformi podneli i najstarija kategorija stanovništva penzioneri, onda je potpuno opravdano i adekvatno da se određena ušteda napravi na nivou lokalnih samouprava u opštinama i gradovima i da taj procentualno manji iznos prihoda bude usmeren ka republičkom budžetu.Sa druge strane, ta ušteda, kao što ste rekli, na neki način će biti kompenzirana kroz kapitalne infrastrukturne projekte za koje se može dobiti podrška iz republičkog budžeta. Za nas kao poslanički klub, takođe je od izuzetne važnosti i značaja je usvajanje ovog zakonskog predloga, odnosno uticaja ovog zakonskog predloga na kapitalna ulaganja.Dakle, da opštine i gradovi koji imaju započete infrastrukturne projekte, znači, uz podršku Vlade Republike Srbije, uz podršku republičkog budžeta moći da završe te kapitalne infrastrukturne projekte. Ukoliko je to stav, a verujemo da jeste,

U periodu krize štednja mora i treba da bude prioritet. Ušteda pre svega na nivou države jer uvek se štedi tamo gde ima, ne može se uštedeti tamo gde nema. Ne može na socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva, ali štednja samo po sebi nije dovoljna. Potrebno je naći način kako Srbija da se razvija u narednom vremenskom periodu i kako da se kroz razvoj rešavaju ono što jesu ključna pitanja danas u Srbiji, a jedno od tih jeste upravo pitanje nezaposlenosti.Investiranje u kapitalne infrastrukturne projekte nije trošak, to je investicija u budućnost i jedan podatak i činjenica da kapitalni izdaci imaju oko tri puta veći pozitivan efekat na privrednu aktivnost u odnosu na tekuće rashode. Sa druge strane, ovo jeste realna šansa da se kroz realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata reši ono što jeste ključno pitanje danas u Srbiji, a to je pitanje nezaposlenosti.Naravno, govorilo se o efektima prethodnih zakonskih predloga koji se tiču lokalne samouprave i treba izvući pouke iz onoga što nije bilo dobro. Tu pre svega mislim da nam se ne sme ponovo desiti da imamo ad hok preraspodelu sredstava kada je reč o opštinama i gradovima, pa da imamo opštinama koje će u podređenom i opštine i gradove koji će biti u povlašćenom položaju. I, da se ne sme desiti da se sredstva ne troše na kapitalna infrastrukturne projekte već da odlaze u potrošnju.Tačno je da na ovaj način mi ispunjavamo i zahteve MMF i vi ste o tome govorili u uvodnom izlaganju, ali sa druge strane mi smatramo da neke stvari kada je reč konkretno o lokalnim samoupravama mi treba u Srbiji da učinimo zbog nas samih, zbog lokalnih samouprava, a ne samo zato što je to obaveza prema MMF.Uređena Srbija podrazumeva i dobro urađene lokalne samouprave. Uređena država treba da počiva na dobro urađenim lokalnim samoupravama. Dakle, lokalne samouprave, mislim da je i o tome danas bilo reči tokom današnje rasprave, i treba da budu odgovornije, ozbiljnije, da sprečimo ne namensko trošenje sredstava i da otklonimo sve ono što jesu slabosti postojećeg sistema.Konačan cilj treba da bude da u finansijskom smislu imamo i efikasnije i stabilnije i transparentnije i predvidljivije lokalne samouprave i ponavljam da umanjimo one regionalne razlike koje postoje među opštinama, negde su te razlike i jedan prema deset. Naravno, dobro je, tu se slažemo sa vama, podstaći konkurenciju između lokalnih samouprava koje se dobro odnose prema resursima i one koji to ne čine. Jednostavno podstaći lokalne samouprave da budu odgovorniji u sprovođenju mera mera idu u pravcu podsticaja ekonomskog razvoja. Zahvaljujem. gde je onaj što pita ko je MMF? Što nam objašnjava? Ili onaj što je pričao o Kosjeriću, baš bih voleo da ih vidim zato što sam ovde slušao poslanike kojima je ovo prvi mandat pa ne znaju i misle da mogu da kažu šta god hoće i da im se ne odgovori. Slušao sam i neke druge iskusnije kolege

i to ocenu daje baš zato da vi ne biste nas napadali da falsifikujemo rezultate Vlade Republike Srbije, vi iz bivšeg režima koji ste upropastili državu, koji ste je doveli do situacije da sada moramo ovakve zakone da izglasavamo i da nemamo te dobre rezultate, bez tih dobrih rezultata i dobrih ocena, Srbija ne bi imala 3% rasta BDP, nego bi nego bi beležila minus, kao kada ste vi bili na vlasti. Inflacija ne bi bila 1%, nego 12 i 15 dok ste vi bili na vlasti, takva je bila. Evro ne bi skakao 0,75% godišnje, nego 10 i 12 dinara godišnje.Onda pričate o tome kako je neko nešto oteo penzionerima kojima ste davali 1 do 2% veću penziju, ali ste im zato kroz inflaciju i skok evra otimali 25%. To se ne važi.Ali, jedno drugo pitanje da postavim kolegama, ne samo ministru, te mere fiskalne konsolidacije i umanjenje penzija su bile pre dve godine.

i lokalni i republički. Objasniću, predsednice, zašto to tako kažem, i na tim izborima ste potučeni do nogu, a sada, baš zato to i kažem da su izbori jako zanimljiva priča u svemu ovome, jer su mnogi provlačili ovde Mlađana Dinkića. Mnogo što-šta ja njemu mogu da zamerim, ali ovu poslednju izmenu i dopunu zakona, od 80% da idu sredstva lokalnim samoupravama od poreza na zarade, nije izmislio Dinkić, izmislio je tadašnji premijer i ministar finansija gospodin Cvetković. Što se Što se pravite da to ne znate i što se pravite da ne znate da je bilo uvećanje 40 milijardi dinara prema lokalnim samoupravama, da biste finansirali predstojeće lokalne, republičke i parlamentarne izbore koje ste opet izgubili?Da ste iskreni, čitali biste ceo zakon, pa biste znali ili bar predstavili građanima Srbije da su članom 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave predviđeni izvorni prihodi lokalne samouprave. Jesu li ti izvorni prihodi predmet izmena i dopuna ovog zakona? Ja mislim da nisu. Barem za toliko sam pismen da se član 6. ne menja. pismen, pa priča o tome.Ovo je obuhvaćeno članom 35. Neka neko pročita od vas, kada krenete da pričate neistine, koristiću blage reči, da iznad člana 35. piše naslov Prihodi od ustupljenih poreza. To se, znači, Republika Srbija odrekla svojih poreza u korist lokalnih samouprava. Ona je ta koja ubire te poreze, ili drugačije se to zovu još povereni prihodi. Ne stara se lokalna samouprava o njihovom prikupljanju.Još jednu drugu stvar nikako da spomenete, a to je član 37, pa ste ovde napravili čitavu neku digresiju te će ministar, te premijer, te će oni da određuju koje će lokalne samouprave da dobiju više, manje itd. Član 37.

i ići će baš za one opštine koje imaju najmanje prihode za budžete i koje su najsiromašnije i najnerazvijenije. Koga vi onda branite? Branite jednu propalu politiku kojom ste vodili Srbiju maltene u jedan suicid, čitavu državu. Jednom sam čak i rekao da je tadašnji premijer Vlade Republike Srbije gospodin Mirko Cvetković neodoljivo podsećao na Džona Smita, kapetana Titanika, a znate kako je Titanik prišao. Tu ste sudbinu namenili Srbiji, ništa drugo!Sada, vi, koji ste donosili zakon da 40 milijardi dobijaju lokalne samouprave, da ste te iste lokalne samouprave ostavili u dugovima zato što su te opštine, odnosno lokalne samouprave opljačkane, branite interese. Pa, čije interese vi branite? Niste više tamo na vlasti. Što se vi sekirate? Što se vi sekirate što će Milijan iz Kosjerića da vrati 250 milijardi dinara za sportsku halu koju je napravio neko iz bivšeg režima? To su dva i po budžeta opštine Kosjerić. I jedan Milija vas pobedi. Pa, nije ni čudo. Pobediće vas opet i rasturiće vas i za godinu dana. Da ne pričam o Vrbasu, o Vrnjačkoj Banji, u kakvoj ste situaciji ostavili javna preduzeća.Nema problema, ja sam spreman za svaku diskusiju. Samo da znate, spreman sam i da odgovaram i da napadam na sve ono što vi govorite kao neistinu. Na to budite spremni. Ta jedna politika koja se sprovodi ovde da se ne priznaju rezultati, da se oni koji imaju rezultat napadaju tako što im se pripisuju neuspesi onih koji su vladali Srbijom do 2012. godine, neće da ostane bez odgovora iz ovih poslaničkih

na svaku vašu neistinu odgovorićemo, na svaki vaš ne argumentovan napad odgovaraćemo napadom argumentima. Nećemo da dozvolimo da ova Skupština jednostavno bude zasuta neistinama, neispunjenim i neostvarenim političkim ambicijama i željom za vlašću i privilegijama koje su stranke bivšeg režima izgubile, odnosno svih njihovih mutacija Demokratske stranke od 2012. godine

emocija, vrlo čudnih.Ja vama zameram da niste upozorili prethodnog govornika da je sve vreme, koliko je govorio, više od deset minuta, u stvari govorio repliku svima onima koji su govorili o temi zakona.

zalaže za proces decentralizacije, za jačanje lokalnih samouprava, jer znam kakvi su budžeti lokalnih samouprava bili 2000. godine, koliki su nasleđeni budžeti i da su rasli sve vreme sa željom i sa tom svesti koju ima DS da da je centralizacija, fiskalna centralizacija i centralizacija novca jednaka političkoj centralizaciji i putu ka apsolutizmu. Onaj ko upravlja novcem u apsolutnom iznosu sigurno smanjuje moć odlučivanja na lokalnom nivou, a samim tim i učešće građana u donošenju tih odluka.Mi smo uglavnom govorili o tim principima. Ne znam zbog čega imamo tu vrstu kritike, jer imamo jasne podatke o kojima su mnoge kolege govorile, da od 2000. do 2012. godine nivoi prihoda i budžeti lokalnih samouprava, da od 2012. godine do 2015. godine jasno padaju sa 18,8% na 12% ili skoro 11%. Dakle, to je suština. To je tačno, a mi samo ponavljamo isto

Hvala.